Poštovani predsedavajući, uvažena ministarska sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, član 7. Predloga zakona definiše da rukovodilac područne policijske uprave određuje policijske službenike koji su završili specijalizovanu obuku da bi sprečavali nasilje u porodici i pružali zaštitu žrtvama nasilja u porodici.Predlagači ovog amandmana traže da se brišu reči – koji su završili specijalizovanu obuku. Pozivam vas da ovaj amandman ne prihvatimo, jer ako se izbrišu reči koje se traže predloženim amandmanom, to znači da se podnosioci amandmana slažu da je potrebno da postoji policijski službenik koji će se baviti problemom nasilja u porodici, ali smatraju da nije potrebno da taj nadležni policijski službenik i prođe tu specijalizovanu obuku, čime bi stekao dodatna znanja i veštine iz oblasti zakona koji treba da primenjuje. Stvarno ne razumem zašto neko misli da je višak ili možda čak štetno ako neko stekne dodatna znanja i veštine iz ove oblasti.Oni u obrazloženju kažu da je sprovođenje obuke u stvari način da se tom obukom nekim predavačima omogući finansijska korist. Ni jedna obuka nije skupa ukoliko spašava ljudske živote.S druge strane, obuka je definisana članom 27. Predloga zakona i ako su podnosioci amandmana smatrali da je neko drugi bio kompententniji da sprovodi ove obuke, a ne Pravosudna akademija, oni su trebali da podnesu amandman na član 27. ovog zakona.Nisam sigurna da li je u pitanju prosto nesnalaženje ili, kako bih rekla, promašena tema ili se radi o tendenciji da prosto tri dana sedimo u parlamentu i raspravljamo zakon u pojedinostima.Još jednom vas pozivam da ovaj amandman ne prihvatimo. Hvala.(Srđan

vam objasnim nešto. Po članu 104. stavu 3. imam pravo da tumačim.(Srđan

Marija Janjušević. Izvolite. u lošem svetlu prikaže onaj ko najviše brani porodicu, prosto nije stigla da se informiše da mi jesmo podneli amandmane na sve ono što je danas navedeno. Dakle, bili smo veoma sveobuhvatni, kao što smo i u kritikama, tako i u onim koracima koji su trebali da prethode. Ispunili smo sve. Dakle, ako Dveri, kao porodični pokret, treba da se prikaže u drugačijem svetlu, morate malo više da se potrudite. Hvala. član 100.)U redu, je koleginice Radeta.Ja sa vama nisam polemisao da biste se pozivali na član 100, ali sam zato jako pažljivo pratio diskusiju i podnosilaca amandmana i poslanika koji su napadali taj amandman kakav je podnet i kažem da ste bili ispravno protumačeni. Šta je tu sporno? Nisu to moje privatne impresije.Po

kraj rasprave, odnosno diskusije gospođe koja je govorila o tome da amandman ne treba prihvatiti. Naravno, to je njeno pravo i ne govorim konkretno o ovom amandmanu, nego govorim o onome šta je ona rekla da misli da se ovde amandmani podnose da bi se, kako kaže, tri dana raspravljalo o pojedinostima. Ako ona misli da je važno to što napiše pet rečenica pa ih ovde jedva pročita, to je njena stvar.Mi narodni poslanici, pre svega ja sada govorim o poslanicima SRS, ovde radimo ozbiljno svoj posao, podnosimo amandmane, da bismo kroz komunikaciju pre svega sa ministrom a onda i sa poslanicima vladajuće koalicije razmenili mišljenje, možda ubedili da se neki od naših amandmana usvoje. Mi amandmane podnosimo krajnje dobronamerno, ne ni da da koristimo vreme, ne ni da zloupotrebljavamo to što imamo pravo da radimo, već upravo radimo ono što jeste obaveza narodnog poslanika i pokušavamo da sa predstavnicima vladajuće koalicije i ministrom uspostavimo neki dijalog.Ja bih vas, već kad sam se javila, molila i da narodnim poslanicima ne uskraćujete preterano pravo na repliku. Niko ovde nema nameru da se svađa. Znate, lako je vama kada imate toliko vremena da vašim poslanicima oduzimate po dva minuta umesto replike i time pravdate to što ostalima ne dozvoljavate repliku, kada očigledno ima potrebe da se razmene argumenti – ne svađa, ne prepirka, ne razmena argumenata i pokušaj da ubedimo da je ono što smo predložili u interesu poboljšanja teksta zakona. Hvala. Koleginice Radeta, ja bih vas zamolio da i vi vodite računa o tome kako se izražavate o kolegama narodnim poslanicima. Upravo ste rekli da je koleginica polupismena. Rekli ste da je napisala pet rečenica koje je jedva pročitala. To je prva stvar.Druga stvar, ne razumem zašto ste se vi pronašli u svemu ovome,

Filipović, po Poslovniku. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući.Konstatujem da je povređen član 107. st. 1. i 2. – da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i, stav 2, da na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku.Znate šta, neko može da bude u sali ili ne, različiti su razlozi za to što neko trenutno nije prisutan ovde, ali je pitanje kako neko ko je toliki borac za porodične vrednosti za porodicu, očuvanje, decu i sve ostalo, a šef je poslaničke grupe Dveri, kako je to jedan medij objavio 31. marta 2016. godine, a evo i gledaoci u direktnom prenosu mogu da vide, na šta nije bilo odgovora, da je dotičnog gospodina ostavila supruga zbog nepodnošljivih psihičkih pritisaka? Naravno, nikada odgovor na to nije došao i odgovora sigurno na to neće biti i javnosti je važno da zna kakve su

živ.Malopre neko zameri našoj koleginici što je napisala nešto pa pročitala, ja čestitam svima koji su nešto napisali i nešto pročitali o ovom zakonu. Ne mogu da zamerim bilo kome ko nešto napiše

živ.Kao što smo i juče spominjali primena zakona počinje u junu 2017. godine. Dobro je da je dat period policijskim službenicima da završe specijalizovanu obuku. Dobro je što će steći neka nova znanja i neke nove veštine. Ovo jeste oblast koju mi ne regulišemo parkiranjem. Mislim, da ovom oblasti danas regulišemo jednu od najosetljivijih pitanja u našem društvu, sa najosetljivijim društvenim kategorijama radimo. Dobro je što će policajci imati tu specijalizovanu obuku. Stoga prosto, pozivam vas da amandman kao ovakav odbijemo i hvala vam. Hvala predsedavajući.Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, naime u ovom amandmanu traži se da se u članu 7. Predloga zakona brišu reči koji su završili specijalizovanu obuku, uz obrazloženje da se obuka poverava trećerazrednim ustanovama koje se u praksi nisu ni afirmisale ni potvrdile kao obrazovne ustanove.Članom 27. Predloga zakona propisano je da specijalizovanu obuku za javne tužioce, zamenike javnih tužioca i sudije sprovodi Pravosudna akademija, a za policijske službenike obuku sprovodi Kriminalističko policijska akademija. Kriminalističko policijska akademija je u skladu sa savremenim zahtevima i potrebama struke, osnovana odlukom Vlade Republike Srbije 7. jula 2016. godine, kao samostalna visoko školska ustanova za ostvarivanje akademskih i strukovnih studijskih programa svih nivoa za potrebe policijskog obrazovanja, kao i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko policijske bezbedonosne poslove.Pravosudna akademija osnovana je kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o Pravosudnoj akademiji, a od značaja za pravosudni sistem Republike Srbije. Tako da ne znam na šta se mislilo kada se u predlogu ovog amandman reklo – trećerazredne ustanove.Zato podržavam stav Vlade da se ovaj amandman odbije, jer su upravo ove specijalizovane obuke još jedan od uslova da se žrtva zaštiti i da se nasilje delotvorno spreči. Tako da, smatram da predlaganje ovog amandmana ne stoji namera da se poboljša tekst Predloga zakona, već isključivo malicioznost njihovih predlagača. Hvala.

smatram da motivacija predlagača ne bi trebalo da bude dovođena u sumnju bilo koga od nas ovde prisutnih, jer sam uveren da svi narodni poslanici prilikom podnošenja amandmana treba da imaju jedan jedini motiv, a to je poboljšanje kvaliteta zakona, i to je nešto što treba da nas motiviše u radu. Tako da, neću ni u kojem slučaju dovoditi u sumnju motiv, ali je zabrinjavajuće da se jedan deo amandmana tumači na način kako je protumačen, a to je da se briše jedan deo formulacije koji se odnosi na specijalizovanu obuku.Prvi razlog je što je temelj ovog zakona ili suština, upravo specijalizacija ili edukacija onih koji će ovaj zakon neposredno da primenjuju. Na njima je i najveći teret kada dođe do praktične primene ovog zakona. Drugi razlog, jeste što već u policijskim upravama postoje specijalizovani policijski službenici za razno razne oblasti, od terorizma ili antiterorističkih akcija, diverzantskih i drugih za maloletne učinioce krivičnih dela bilo kog druga. Ako se ovde radi na poboljšanju edukacije, odnosu doprinosu da se još dodatno edukuju oni koji će ovaj zakon neposredno da primenjuju, a pri tome se pozivamo na institucije koje će tu obuku da sprovede, onda smo u velikom problemu.Postavlja problemu.Postavlja se pitanje zbog čega su te institucije koje će obuku sprovoditi uopšte osnovane, odnosno ustrojene. Ako već postoji, ukoliko im je već zadatak da vrše tu edukaciju zašto sumnjate da će ta edukacija biti sprovedena na adekvatan način. Ne postoji, zaista nijedan jedini racionalni razlog da se ovakav amandman prihvati i još treći razlog postoji što bi samim brisanjem ovih reči došli u jednu potpuno nelogičnu tekstualnu celinu člana 7. koji ne bi imao nikakav smisao ako bi se izbrisale reči - koji su završili specijalizovanu obuku. Hvala.

Vi hoćete da napravite eksperta od običnog pozornika. Znači, vi treba samo tom čoveku da propišete kako on treba da postupa u datim okolnostima. Znači, da ima jasno pravilo službi i taj čovek će da radi po tom pravilu službe, a nemojte od čoveka koji treba da reaguje na jedan običan poziv da stvarate eksperta kao da je završio visokoškolske ustanove za tu oblast. Znači, on ne može da bude ni psiholog, niti da bude ekspert krivičnog prava, niti da bude bilo šta drugo osim onoga što zaista jeste, a to je policajac.Ja bih voleo da nam je svaki policajac Rambo, kao što je rekao prethodni govornik, ali nažalost nije.Tako da, zaista mislim da nema potrebe, ja vidim da je kod poslanika vladajuće većine velika nervoza i da su nešto neviđeno oštri i ljuti na poslanike koji dolaze iz reda Dveri i na naše amandmane. Pretpostavljam da su razlozi za to jučerašnji dan, kada smo poprilično onako oštro razbili ovu vašu argumentaciju i da se zbog toga ljutite.Podsećam ljutite.Podsećam predsedavajućeg da je bio dužan možda da izrekne opomenu prethodnom govorniku koji je na krajnje tendenciozan način povredio dostojanstvo Narodne skupštine, ali on je vrlo efektno odredio pauzu u tom slučaju. Predsednik stranke Dveri je uzoran i suprug i otac šestoro dece i protiv njega nikada nikakva nije bila ni prijava podnošena, niti bilo šta, tako da prosto je kleveta tako nešto govoriti i očigledno je taj govornik iz SNS pobrkao gospodina Boška Obradovića sa gospodinom… Kao što je zabranjeno gospodinu Srbislavu Filipoviću da govori o gospodinu Obradoviću, tako je i vama, bez obzira što ste iz iste poslaničke grupe.Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. Zahvaljujem.Meni je zaista žao što poslanik policajca koji predstavlja osnovnu kariku u implementaciji ovog zakona, odnosno za sada još uvek Predloga zakona, a nadam se da ćemo ga usvojiti uskoro, zato što je policija ovde osnovni stub primene i na njih se najviše oslanjamo. To jeste suština, da policajac koji nije završio specijalizovanu obuku ne može da prepozna gde se zaista nalazi pritajeni

osete gde se nalazi nasilnik, pa su nekada to podvodili pod lažne prijave i onda se dešavalo upravo da kada se oni povuku, desi se ubistvo ili neka vrsta nasilja.Znači, jako je bitno da on prođe specijalizovanu obuku, da bude senzibilisan za ova pitanja, da bude oslobođen ličnih predrasuda, to je jako bitno, i naravno, da ne bude pod subjektivnom procenom.Još bih još jednu stvar dodala, pošto nismo govorili o tome kada je bilo usvajanje člana 5a, koji je podneo kolega Martinović. Ja ne bih volela da danas prođe dan a da se to ne pomene. Drago mi je što je prihvaćen amandman i što je postao sastavni deo zakona, gde će se sprovoditi disciplinska odgovornost nadležnih institucija za nepostupanje i nepoštovanje rokova. To je upravo ono što će omogućiti da ovaj zakon zakon bude primenljiv. Zahvaljujem. Kada je reč o obuci službenika u policiji, moram da skrenem pažnju da je Zakon o policiji nasilje u porodici posebno prepoznao i posebno je izdvojio postupanje policije u slučaju nasilja u porodici. U odnosu na sve ostale grupe krivičnih dela ono je posebno apostrofirano i poseban je član.Tako član.Tako da, upravo i taj član ukazuje na neophodnost policijskog službenika da prilikom izlaska na teren ili procene da li postoji nasilje ili ne sarađuje sa ostalim državnim organima. Ovde na neki način dopunjavamo samo tu obavezu koja je već propisana Zakonom o policiji. Ali, ono što je bitno, ovde ne regulišemo postupanje policijskog službenika samo na terenu.Suština proceni rizika i upravo je zato potrebno neophodno znanje da bi policijski službenik mogao da proceni da li je ta opasnost tolika da ima osnova za izricanje hitne mere ili ne.Naravno, i u prethodnim danima videla sam da kod vas postoji odbojnost ili animozitet prema Pravosudnoj akademiji, ali Pravosudna akademija je zakonom ustanovljena kategorija koja prvenstveno sprovodi obuku sudija i javnih tužilaca, saradnika, kako u sudovima, tako i u tužilaštvima, a ne bih potcenjivala ni mentore i trenere u okviru obuka, s obzirom da su to sudije i javni i javni tužioci najviših sudova i tužilaštava, tako da smatram da će i te kako biti sposobni da i u ovoj situaciji i zajedno sa drugim licima koja budu angažovana adekvatno sprovedu obuku ne samo sudija i tužilaca koji će da postupaju u okviru ovog programa, već i program obuke koji se bude sprovodio prema policijskim službenicima. Hvala. **Veroljub Arsić** Ja vas molim samo da mi ne oduzimate samo vreme ni od ovlašćenog predstavnika, ni od poslaničke grupe, imajući u vidu da imam pravo na repliku, iz dva razloga. Prvi razlog je što predlagaču amandmana se nikad neću obratiti na način kako se on meni obratio. Naime, ja mislim da on ne brka, pa ne brkam ni ja neke pojmove i termine. To je pod jedan.Pod dva, policijski službenici nisu samo pozornici i ne treba ni u kom slučaju degradirati ljude koji rade u policiji, a naročito u MUP. Policijski službenici su i oni koji nisu pozornici, a to su ljudi koji imaju određenu stručnu spremu i određeni stručni profil i specijalizovani su za određene poslove i zadatke koje rade u policijskoj upravi.Zašto je u ovoj situaciji apsolutno neprihvatljivo tumačenje koje je izneto? Zbog toga što je potreban poseban senzibilitet onih koji će praktično primenjivati ovaj zakon, jer je suština prepoznavanje nasilja i prepoznavanje opasnosti ili neposredne opasnosti od nasilničkog akta. To se ni u kom slučaju ne može svesti na prost posao, jednostavan posao. Taj posao mora imati određeni stepen edukacije. Taj posao mora imati ono što podrazumeva nadogradnju nad osnovnim delom znanja i iskustava koja se stiču obavljanjem određenih poslova u ministarstvu.Prema tome, u ovoj situaciji ja nemam zaista potrebe da trošim ni energiju, ni reči da objašnjavam u kom smislu bi bilo krajnje besmisleno prihvatiti amandman i izbrisati reči koje daju suštinu i daju cilj ovom zakonu, a stožer ovog zakona upravo i jeste edukacija i specijalizacija.Zato smatram da nema potrebe više komentarisati. Ja zaista više neću komentarisati, niti ću se javljati po ovom amandmanu, imajući u vidu da vidim da i predlagač zakona stoji čvrsto na stanovištu da je upravo i ono što su svi ovde potvrdili ispravno. Hvala. po Poslovniku. **Srđan Nogo** Prekršen je član 103. Prethodni govornik nije imao pravo na repliku zato što mu nije dodeljena reč neposredno po učinjenoj povredi. Pardon, član 104. Znači, morao je odmah da mi odgovori na repliku, a prethodno je govorila poslanica iz SNS, tako da niste mogli da mu date to pravo na repliku. Tako da, mislim da nije korektno da poslanici vlasti imaju mnogo veća prava nego poslanici opozicije. Nama se uskraćuje pravo na repliku i kada smo pomenuti direktno, a ovde se dozvoljava da posle čitavog kruga govornika čovek dođe i dobije pravo na repliku.

biste imali monitor o prijavama za reč koji ne može više da prihvati prijave narodnih poslanika. Znači, pet imena mogu da se nađu. Nalazilo se po sedam, osam, po 10. Čak ministar nije mogla da se prijavi u nekom trenutku za reč. Tako da, ja više nisam znao ko po kom osnovu, a gospodin Jovanović je ispunjavao uslove za repliku. Moja je greška što zbog elektronskog sistema nisam mogao odmah da mu dam to pravo.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Sve ono što je i ministarka rekla i poslanici koji su branili potrebu da imamo specijalizovane policijske službenike ide upravo u pravcu toga da obični policijski službenici, da ih tako nazovemo, ne mogu na pravilan način da procene u kojim situacijama je došlo do nasilja, u kojim situacijama preti dalja opasnost itd, i tim pre smo mi veoma začuđeni zašto onda nije prihvaćen naš amandman na član 13. koji upravo predlaže to da patrolni policijski službenik ne može sam da donese odluku o tome da li će nekome da odredi hitnu meru zaštite ili neće.Tako

Nismo da bi jednog drugog pobedili u govorništvu i mislim da je dosadašnja argumentacija svih ovih ljudi iz pozicije pokazala da je ovo ugaoni kamen celokupnog zakona.Mi

ljude želimo da edukujemo, to je dobra stvar, pa i da budu kompatibilniji sa organima u socijalnim ustanovama i to je dobra stvar. Mislim da je suvišna priča i podrivanje celokupnog zakona ovo insistiranje nekih poslanika da se ovaj dio briše.Stoga vas pozivam da ovu našu argumentaciju većine poslanika da je ovo izuzetno bitna stvar

članu 7. predviđeno je da su nadležni rukovodioci policijskih uprava dužni da odrede policijske službenike koji će završiti specijalizovanu obuku i kao specijalizovani policijski službenici imaće mnogo više znanja, veština i umešnosti da mogu da prepoznaju potencijalno nasilje, da mogu da procene rizik, jer im je i to dato u nadležnost i da, naravno, kasnije mogu da izreknu neku od predloženih hitnih mera.Zato mera.Zato ja smatram da bi taj policijski službenik, koji završi specijalizovanu obuku, trebalo da se zove – specijalizovani policijski službenik, jer svi policijski službenici, čak i onaj kod koga potencijalna žrtva dođe i prijavi eventualno nasilje jeste nadležni policijski službenik.Vi službenik.Vi ste, gospođice ministar, rekli da je primerenije da i dalje ostane – nadležni policijski službenik. Mislim da bi upravo zbog svega ovoga, videli ste koliko je polemike izazvao, potreba ili ne, da se završi specijalizovana obuka… Ja smatram isto tako da treba da se završi specijalizovana obuka, jer će tako postati umešniji da mogu sve ono što smo im ovim Predlogom zakona, bukvalno, natovarili na leđa, jer će oni biti stub u praktičnoj primeni ovog zakona i kada je otkrivanje nasilja u pitanju i kada je zaštita žrtve nasilja u pitanju. Zato je i ovaj amandman usledio. Hvala.

(Ne)Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala, poštovani predsedniče.Poštovana ministarko, kolege narodni poslanici, naš amandman na ovaj i naredna tri člana pokušavaju da reše našu najveću zamerku na ovaj zakon, a to je odloženi početak primene. Znači, sve ovo o čemu mi govorimo, ukoliko usvojimo zakon onako kako je predložen, počeće da se primenjuje tek od 1. juna 2017. godine.

mora da se desi u tom nekom prelaznom periodu.Ono što smo mi predložili je da se doda stav 2. i da se predvidi već sada da se organizuju u policiji od ljudi koji su do sada postupali u slučajevima porodičnog nasilja grupe koja će raditi na primeni ovog zakona dok se ne završi ta obuka. To je suština našeg amandmana.Sad ono što je problem kod odbijanja, odnosno obrazloženja amandmana, to je odbijeno u jednoj rečenici, kaže – Vlada ne prihvata amandman zato što do 1. juna 2017. godine, kada zakon počinje da se primenjuje, što je po nama kasno, svi policijski službenici treba da okončaju specijalizovanu obuku. Svi. Pitam vas – zašto u članu 7. piše da rukovodilac određuje policijske službenike koji su završili obuku, onda su svi završili obuku po vama.Naše iskustvo i bojazan je da neće do 1. juna sledeće godine završiti svi. Takvo nam je iskustvo. Imali smo kod mnogih zakona dobru nameru, Zakon o uzbunjivačima i razni drugi zakoni, koji su govorili da će u nekom roku biti organizovana i sprovedena obuka, pa se to nije desilo.Naša želja je da ovaj zakon što pre počne da se primenjuje. Dali smo zato amandmane na ovaj i naredna dva člana i na poslednji član koji govori da primena treba da počne bar tri meseca ranije. Molim većinu da još jednom razmisli. Mislim da nam je cilj zajednički, da se što pre država na bolji način, kvalitetniji način, uz pomoć ovog zakona uhvati u koštac sa ovim problemom, da ne čekamo toliko, da obuka krene, kad krene, da se završi, kad se završi. Mislim da ste i vi ovako definisanim članom 7. predvideli mogućnost da se ne završi baš obuka za sve policajce ili za sve tužioce ili za sve sudije, nego da oni koji do tada završe obuku postupaju.

(Ne.)Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Ja ću da nastavim.Znači, u članu 8. govori se o organizaciji javnog tužilaštva, gde će javni tužilac odrediti zamenike javnog tužioca koji su završili specijalizovanu obuku da bi se ostvarila nadležnost javnog tužilaštva u sprečavanju nasilja u porodici. Znači, mi smo predložili da se doda stav 2. – da do završetka obuke, specijalizovane obuke iz stava 1. ovog člana, javni tužilac određuje zamenike javnog tužioca koji imaju iskustva u gonjenju učinioca krivičnih dela određenih ovih zakonom, odnosno krivičnih dela koja su imala elemente nasilja u porodici ili su posledica nasilja u porodici. Znači, država ima i sada zamenike javnog tužioca koji su postupali u ovakvim predmetima. Nema razloga da se oni ne organizuju pri tužilaštvima i odmah počnu da rade na sprovođenju ovog zakona, odnosno mnogo pre tog roka, koji je 1. juni 2017. godine.Hajde sad na stranu što vi ovaj naš amandman odbijate. Kažete zato što nije prihvaćen amandman na član 7.

Ne radi se ovde o roku, nego o načinu organizovanja. Ako ja čitam ovo obrazloženje, onda je obrazloženje da će do 1. juna svi policajci

jedan izgubljeni život u porodičnom nasilju nedeljno. Dajte da uradimo nešto da skratimo ovaj rok, pa možda spasimo jedan ljudski život. Hvala.

predmetima nasilja u porodici, da su obučeni da postupaju i u ovom slučaju, smatram da treba da postoji koordinacija kako između policijskih službenika, tako između javnog tužilaštva i sudova i da svi moraju da prođu jedinstvenu obuku kako bi mogli da primenjuju ovaj zakon. Mislim da bi Ministarstvo pravde bilo i te kako neozbiljno kada bi upravo iz vaših argumenata prihvatilo i skratilo rok za početak primene zakona, iako smo svesni da u roku od tri meseca ne može ni da se usvoji program obuke koji treba da donesu Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i da Pravosudna akademija u tom roku sprovede obuku.I u toku načelne rasprave takođe sam vam govorila da nije jedini razlog zašto je došlo do odložene primene zakona samo sprovođenje specijalizovane obuke, već da postoje podzakonski akti koji moraju da se donesu, i to su akti koje zajedno treba da donesu Ministarstvo pravde, MUP i Ministarstvo za rad. Treći, najvažniji razlog zašto je odložena primena je i osposobljavanje programa i vođenje centralne evidencije, s obzirom da moraju da se povežu, ne samo policijske uprave, već da postoji povezanost između policijske uprave, osnovnih javnih tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad i njihova umreženost sa Republičkim javnim tužilaštvom, što svakako iziskuje vreme potrebno da bi imali efikasnu primenu zakona.To je jedini razlog zbog čega smo se odlučili da šest meseci upravo bude rok koji je dovoljan svima da preduzmu odgovarajuće korake kako bismo imali efikasnu primenu zakona. Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Kao što je rekla gospođica ministarka malo pre, za nas je apsolutno sporna Pravosudna akademija. Pravosudna akademija je nastala od nevladine organizacije Pravosudni centar, a nju su formirali USAID i Soroš.

Pravosudnu akademiju. Mi smo protiv toga da Pravosudna akademija vrši obuku i specijalizaciju tužilaca i sudija. Zato što Pravosudna akademija apsolutno nema kapacitet.I,

kritikuje Pravosudnu akademiju. Zato smo protiv Pravosudne akademije.Što se tiče specijalizovanih obuka za sudije i za tužioce, ja zaista mislim da su svi tužioci i sve sudije dovoljno stručne i kompetentne. Ne mogu da prihvatim činjenicu da mi ovde, ne samo ovim zakonom, nego i ovim drugim o organizovanju državnih organa za borbu protiv kriminala, organizovanog kriminala, korupcije i Mi stalno vršimo negde, spočitavamo da sudije i tužioci nisu dovoljno stručni. Oni su apsolutno stručni i apsolutno imaju dovoljno znanja da primenjuju i materijalne norme Krivičnog prava i da primenjuju zakon koji uređuje procesni procesni deo tako da apsolutno mislim da je za njih možda malo uvredljivo da im kažemo da im je potrebna nekakva posebna specijalizacija.Ajde da pokušamo da vodimo dijalog, da pokušate vi da razumete šta mi hoćemo da kažemo. Malo pre, oko policije, vi nam stalno spočitavate neku malicioznost. Zamislite situaciju, ja zaista mislim da ne postoji policijski službenik koji je u stanju da vam predvidi da li će neko lice počiniti krivično delo. To moraju da budu ljudi koji imaju mnogo veći stepen znanja i saznanja.Ja sam upravo u tom pravcu govorio, a ne nešto što vi implicirate i spočitavate. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala gospodine predsedavajući.Da, zbog direktnog pominjanja i podsećanja da nisam pravnik, vrlo dobro primećeno, ja to zaista nisam. S tim što, mislim da to ni na koji način ne utiče na moju mogućnost da čitam koncizno napisan tekst na srpskom jeziku, da ga doslovce razumem i da tumačim da li on ima ili nema neke posledice.Pa kada pričamo o amandmanu, ne bi bilo loše da i prethodni govornik, a i svako drugi ima na umu šta je predložio i šta hoće da obrazloži ako ga uopšte zanima da obrazloži. Ako hoće da drži političke govore legitimno, ali pogrešan način. Pogrešan način, danas raspravljamo o nečemu vrlo konkretnom.Ovaj amandman kaže da se obriše deo koji se tiče – koji imaju specijalističku obuku. E sad, da li nam obuka treba ili nam ne treba, to može da se objasni na odgovarajući način, a da neko drži političke govore samo zato što očigledno ne postoji drugi način da uklopi dva minuta u neki iole smislen sadržaj, to je apsolutno neprihvatljivo. I ovakav način, o čemu god da je reč, pa i ovaj amandman, kad god je reč o nečemu što se radi samo zato da bi se malo reklamirali i slikali za direktan TV prenos, da se ne prihvati, dame i gospodo. Sada određujem pauzu u trajanju od sat vremena, i nastavljamo sa radom u 15.00